Dragica (SDP)** Prelazimo na: - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o lijekovima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 679. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupka objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Njihova ste izvješća primili na sjednici. Uvodno će prijedlog zakona obrazložiti ministar zdravlja primarijus Siniša Varga. Izvolite ministre. Izvolite za govornicu. Potpredsjednice Sabora, zastupnice i zastupnici, zahvaljujem se na prilici da prvi put govorim za ovom govornicom. Evo, ja ću vam predstaviti prijedlog izmjene i dopune Zakona o lijekovima. Naime, od 01.07.2013. godine, dakle danom pristupanja RH EU, sva odobrenja za stavljanje u promet u EU lijekova odobrenih u centraliziranom postupku od strane Europske komisije, postali su automatski važeći u RH. Stoga je agencija za lijekove i medicinske proizvode od 02.07.2013. donijela rješenje o ukidanju svih nacionalnih odobrenja za stavljanje u promet lijekova koji su odobreni u EU u centraliziranom postupku. Slijedom toga hrvatske pravne osobe, predsjednici proizvođača lijekova 02.07.2013. prestali biti nositelji odobrenja za sve lijekove odobrene u EU u centraliziranom postupku, a novi nositelji odobrenja za te lijekove postali su inozemni proizvođači povezani društvom sa inozemnim proizvođačima tih lijekova. Člankom 234., stavkom 1 važećeg Zakona o lijekovima propisano je da će danom stupanja na snagu ovog zakona agencija pokrenuti postupak ukidanja odobrenja za stavljanje u promet lijekova dana na temelju Zakona o lijekovima za lijekove odobrene u EU centraliziranim postupkom dok je stavkom 2 istog članka propisano da se serije tog lijeka proizvedene u skladu s odobrenjem za stavljanje u promet danim prije stupanja na snagu ovog zakona može unositi i nalaziti u prometu u RH do isteka roka valjanosti ili najduže 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ovim zakonskim prijedlogom predlaže se u cilju osiguranja odgovarajućeg i neprekinute opskrbe hrvatskog tržišta lijekovima i sprječavanje nestašice lijekova izmjene članka 234. stavka 2 Zakona o lijekovima. S obzirom da prema podacima dobivenih od nositelja odobrenja za stavljanje u promet navedenih lijekova, još uvijek postoji značajne raspoložive količine tih lijekova koje su proizvedene i opremljene u skladu sa nacionalnim odobrenjem za stavljanje u promet ovim zakonskim prijedlogom uređuje se u cilju osiguranja opskrbe hrvatskog tržišta po prijeko potrebnim lijekovima za liječenje teških bolesti, da navedeni lijekovi mogu biti u prometu u RH do isteka roka valjanosti tih lijekova, odnosno najduže do 01. srpnja 2015. godine. Za potrebe otklanjanja opasnosti od nestašice lijekova za liječenje teških bolesti na tržištu RH, kao i osiguranje dostupnosti prijeko potrebnih lijekova pacijentima te osiguranje prikladne i neprekinute opskrbe hrvatskog tržišta lijekovima, sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica … imamo još jedan zakon koji ne obrazlaže sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, ja postavljam ministru pitanje koliki je dug za lijekove HZZO-a u RH sa danom 01.07.2014. godine? Kako želite odgovoriti? Odgovor ministar zdravlja. **Varga, Siniša (SDP)** Obzirom da nije predmet ovog zakona, ako želite mogu vam napismeno odgovoriti točan dug sa datumom koji ste tražili. Pisanim putem. Hvala lijepa. Ispričavam se, hrvatski, nije mi materinji jezik, odrastao sam u Kanadi pa tu i tamo ću izreći koju gramatičku grešku. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzet riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a, kolegica Tatjana Šimac-Bonačić.

Dakle, ulaskom Hrvatske u EU kad pogledamo Zakon o lijekovima on je, preuzeli smo zapravo i direktive i uredbe Vijeća, Europskog parlamenta, Europske komisije koja se odnosi na lijekove za primjenu na ljudima. Moram ovdje naglasiti da je Unija inače uvijek se zalaže za univerzalna dostupnost zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja i kad pogledamo na području zdravstva, tada je ona mjerodavna za javno zdravstvo, dok je sve ono što se odnosi na zaštitu i unapređenje zdravlja ljudi, naravno da je nadležna država članica što znači da uvijek imamo mi pravo samostalno odlučivati u sustavu zdravstvene zaštite. Prema Zakonu o lijekovima u prometu lijekova može se nalaziti samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet ili ima odobrenje za paralelan uvoz ili odobrenje za paralelan promet. Spomenulo se i pojam centraliziranog postupka, ocijene lijeka, provodi je Europska komisija za lijekove, a taj postupak je obvezan samo za određene lijekove, one koji su za liječenje šećerne bolesti, raka, neurodegerativne bolesti, … bolesti, HIV te za lijekove koji su dobiveni biotehnološkim postupkom. U ime kluba SDP-a podržavamo izmjene Zakona o lijekovima s konačnim prijedlogom zakona upravo zbog potrebe otklanjanja opasnosti od nestašice lijekova, za liječenje ovih teških bolesti kao i naravno osiguranje dostupnosti prijeko potrebnih lijekova. Isto tako podržavamo donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Kad pogledate stanje je da se tek nakon odobrenja usklađenog, traženog EU pakiranja od strane Europske komisije, može se zapravo pokrenuti proizvodnja novih serija lijekova koji su odobreni upravo centraliziranim postupkom te koji su namijenjeni za stavljanje u promet na hrvatskom tržištu. Pošto za većinu lijekova nije zapravo usklađeno pakiranje lijekova i dokumentacija na hrvatskom jeziku, zbog toga i nije zapravo počela proizvodnja novih

upravo zbog toga se zapravo i pristupilo ovim izmjenama. Ovim zakonskim prijedlogom uređuje se ta promjena s ciljem osiguravanja opskrbe hrvatskog tržišta prijeko potrebnim lijekova za liječenje teških bolesti. Izmjene koje jesu odnose se samo na jedan članak i to članak 234. Dakle još jedan put u ime SDP-a podržavamo ove izmjene upravo zbog dostupnosti potrebnih lijekova odnosno prikladne i neprekinute opskrbe lijekovima na našem tržištu. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Klub HDZ-a će podržati ovaj zakon jer zamislite sada da u ovim okolnostima kada su nam liste čekanja tako duge, velike, kada liječnici nam odlaze i sada da dođe još do nestašice lijekova, do defekture kako se to kaže i kaže i to ovako značajnih lijekova kao što je rekla i o tome govorila kolegica Šimac-Bonačić, lijekova protiv dijabetesa, raka, HIV-a, imunoloških i virusnih bolesti, to bi uistinu izazvalo nesagledive posljedice. A znamo da su od posebnog značaja u zaštiti zdravlja i u zdravstvenoj zaštiti. Pa recimo nekoliko riječi o lijekovima. Lijek je naime prema Zakonu o lijekovima jest svaka tvar ili kombinacija tvari prikazana sa svojstvima liječenja ili sprečavanja bolesti kod ljudi ili svaka tvar ili kombinacija tvari koja se može upotrijebiti ili primijeniti na ljudima u svrhu obnavljanja, ispravljanja ili prilagodbe fizioloških funkcija farmakološkim, imunološkim ili ili metaboličkim djelovanjem ili sa postavljanjem medicinske dijagnoze. Dakle sama definicija govori dosta o kojoj širini i o kojem se području radi. A tvar može biti dakle ljudskog podrijetla, tj. ljudska krv, proizvod ljudske krvi, životinjskog podrijetla, mikroorganizmi životinje, dijelove organa, izlučine životinje toksine, ekstrakti proizvodi iz krvi. biljnog podrijetla npr. mikroorganizmi biljke, dijelovi biljaka, izlučine biljaka, biljni ekstrakt. I kemijskog podrijetla npr. kemijski elementi, kemijske tvari prirodnog podrijetla i kemijski proizvodi dobiveni sintezom. Dakle i definicija i ovo što sam naveo govori o koliko se važnom i širokom području radi i naravno je i sigurno je da su i štetne i nuspojave su ne tako rijetke i to je potrebno imati pod zakonskom kontrolom. tu je zakon ovaj iz 2013. Zakon o lijekovima koji je uvažio gotovo sve direktive koje su u tom momentu bile važne za to i on uređuje sva ta područja od stavljanja u promet, proizvodnju, označavanje, farmakovigilanciju, provjeru kakvoće, ali isto tako jedno važno područje opskrbu hrvatskog tržišta lijekovima. I to je baš predmet evo ove izmjene da ne bi došlo, dakle nesporno je da je potrebna kontinuirana hrvatskog tržišta lijekovima. A kao što smo čuli ovim zakonom sada bi 1.srpnja 2014.bi došlo jednostavno do prekida opskrbe ovako važnim lijekovima I u tom smislu se ide na ovu izmjenu, ovaj članak 234.koji je vrlo kratak, vrlo je mali ali itekako važan, dakle da svi oni lijekovi jer moramo i to naznačiti da se lijekovi kod nas dobivaju i stavljaju se u upotrebu koji imaju odobrenje Agencije za lijekove, ali i ovim centraliziranim postupkom u okviru EU, tu je bitno i jednostavno bi oni morali 1.sprnja bili van upotrebe, a kako bi došlo do velikog poremećaja na tržištu lijekovima i naravno posljedično i dostupnosti zdravstvene zaštite u tom smislu se ide u ovu izmjenu koja će do isteka zaliha lijekova koji su ovim postupkom na našem tržištu ili do 1.srpnja 2015.s čime bi se jednostavno ovaj veliki problem na neki način A do tada vjerujemo da će se jednostavno i ova pakiranja i ovi momenti koji su naznačeni će biti usklađeni pa bi se mogli naći oni nositelji koji će stavljati te lijekove u upotrebu. I u tom smislu ćemo čekati da se to dogodi, a tržište da ne ostane bez bez lijekova, mi u tom smislu i podržavamo ovaj zakon. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Konačni prijedlog zakona